Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Бяха зададени три конкретни въпроса във връзка с внесения от мен и колегата Кирил Добрев законопроект, и един по общ, който следва от тези три конкретни въпроса, с отговора на който искам да започна, а именно как беше изработен нашият законопроект. Както вече споменах, при неговото представяне, след гръмването на скандала с прословутото тефтерче на Филип Златанов, на обществото станаха известни притеснителни, смущаващи, бих казала скандални факти за това как е оказван партиен и корпоративен натиск върху членовете на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Беше създадена временна парламентарна комисия, която да разследва, Междувременно бяха проведени две публични обсъждания едното в Комисията за гражданско общество, чийто председател съм, което се състоя на 24 октомври в Парламента, и едно обсъждане в Министерството на правосъдието, организирано от работна група за създаване на този законопроект, законопроект, който е внесъл Министерският съвет, което се състоя на 26 ноември. Включиха се много институции, експерти и граждански организации. Бяха направени и многобройни предложения. Всички те бяха облечени в законодателна форма от мен и от експертите на комисията и така беше изработен един първоначален вариант на този законопроект. Освен това, тъй като работата на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е предмет на засилено внимание и контрол от страна на Европейската комисия, при изготвянето на този законопроект бяха съобразени и препоръките, които дава Европейската комисия. Взехме предвид и изводите в Доклада за работата на комисията през 2011 г., който доклад е внесен в Народното събрание. В крайна сметка всички предложения, които се чуха от различни институции, организации, бяха отразени в първоначалния вариант на нашия законопроект с Кирил Добрев. По отношение на въпросното предложение, което казах, че не поддържам, и ще настоявам да не бъде включено в общия доклад от двата законопроекта, в случай че и двата бъдат подкрепени. Предложенията за него идват от публичното обсъждане, проведено в Министерството на правосъдието, и е в първоначалния вариант, който е изготвен от работната група от Министерството на правосъдието. Становища и подкрепа за него са дадени и от Правния отдел на Министерството на икономиката и енергетиката, от Националното сдружение на общините. В дебата в Парламента по това се изказаха и някои неправителствени организации. Отново казвам, фактът да фигурира в нашия законопроект е, че това своевременно не отпадна от основната матрица, която беше изработена в резултат на абсолютно всички предложения за промени в този закон, за което се извинявам и което ще бъде отразено, надявам се, още при изработването на общия законопроект. Лично моето мнение е, че е абсурдно членовете, особено на Надзора на Касата, да бъдат изключени от обхвата на този закон. Отново припомням, можете да проверите в стенограмите по време на първия вот на недоверие към правителството на Бойко Борисов по тема „Здравеопазване”, че фактите, свързани с наличие на конфликт на интереси на членове на Надзора на Касата, бяха изнесени детайлно в моето изказване, в резултат даже на което един от членовете на Надзора, визирам господин Огнян Донев, излезе от състава на Надзорния съвет. Така че тук нямаме спор. Абсурдно е аз или някой от хората, с които сме работили, да подкрепя идеята членовете на Надзорния съвет на Касата да не фигурират като лица, които следва да бъдат проверявани и по отношение на които да бъде установяван конфликт на интереси. Това ще бъде отстранено. По отношение на другите два зададени въпроса. Публичното обсъждане на кандидатурите според мен е практика, чиято въвеждане започна в предния Парламент и беше разширено и в Правилника за работата на Четиридесет и второто Народно събрание – публичното обсъждане на кандидатурите за всеки орган, който се избира от Парламента, независимо дали става дума за независим държавен орган или за независим регулатор. Така или иначе хората трябва да бъдат информирани как стават номинациите, на какви стандарти отговарят какво е тяхното имуществено състояние, какъв е техният професионален имидж, какъв е техният нравствен облик, с какво име и с каква репутация се ползват в съответните професионални среди и в българското общество. Вярно е, че и аз бях разколебана по отношение на прилагането на този принцип, особено в процедурата за номиниране на главен съдебен инспектор, но практиката пък, която показа публичното обсъждане на номинациите за членове на Централната избирателна комисия, ме обнадежди, че когато има добросъвестно, отговорно и добронамерено отношение, наистина могат да бъдат обсъждани кандидатури, без да се използват отвратителни прийоми по тяхното окалване, очерняне, включително и с разпространяването на лъжи и клевети по отношение на тяхната професионална и човешка репутация. Така че според мен тази практика трябва да продължи, даже трябва да се разширява. Какъвто и орган да избира Парламентът и да назначава Президентът, да определя Министерският съвет, преди това по подходящ начин те трябва да преминават през съответна публична процедура, така че у гражданите да не остава ни най малкото съмнение, че става дума за някакви кулоарни договорки, за задкулисно разпределяне на длъжности, за партийни, политически, корпоративни, икономически и други влияния, особено за такива органи, каквато е Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Хората, които биват номинирани и избирани, трябва да отговарят на най-високите стандарти за почтеност и професионализъм. Според мен отстъпление от този принцип не следва да има. По отношение на предложената възможност за извършване на предварителни проверки от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, включително и възможността тя да се самосезира в резултат на медийни публикации. Този текст също има своята история и тя е именно в публичните обсъждания, които бяха проведени и в Парламента, и в Министерството на правосъдието. Искам да информирам народното представителство, че гражданите чрез техните организации заявиха ясна позиция, че искат, включително настояват, тази комисия да се самосезира и да се сезира и в резултат на анонимни сигнали, тъй като те твърдят, че все още има притеснения и страх у гражданите да информират надлежните органи за едни или други съмнения, нарушения, конфликт на интереси, злоупотреби и прочие. Така че тяхната ясна воля, която заявиха, включително на публичното обсъждане в Парламента, беше анонимни сигнали, в резултат на които да се сезира Комисията за конфликт на интереси. Още по-категорично това прозвуча на публичното обсъждане от работната група в Министерството на правосъдието. Тъй като аз като юрист категорично против това да има сезиране на който и да е орган в резултат на анонимен сигнал, такова предложение заявих, че няма как да внеса нашия законопроект с Кирил Добрев. Това е моето разбиране, което съм отстоявала последователно и в първото, и сега в Четиридесет и второто Народно събрание, че всеки, който съобщава за някакви факти, обстоятелства, нарушения, трябва да има смелостта да си напише трите имена, да се подпише, след което да бъде извършена съответна проверка.

която се прилага в работата на комисията, е в случаите, в които бъде преценено, че анонимен сигнал или медийна публикация, които съдържат данни и доказателства за наличие на конфликт на интереси, се разглеждат в комисията в резултат на нейното самосезиране. Този текст отразява установена практика на работа на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Ние с колегата Добрев съзнателно внесохме това предложение, то да стане и предмет на обсъждане в пленарната зала. Аз също нямам предварителна нагласа и убеденост, че този текст трябва да остане. Готова съм да чуя и други аргументи. Няма да настоявам пред моята парламентарна група при второ четене този текст да бъде подкрепен, но Ви информирам съвършено отговорно, че мнението на гражданите, на гражданските организации, на редица институции е комисията да комисията да може да се самосезира в резултат на медийни публикации, които са подкрепени с факти, документи и доказателства, предопределям изхода на този дебат в залата на Народното събрание. Нека да се чуят аргументи. Отново казвам – склонна съм, ако има сериозни доводи „против”, „против”, аз и колегата Добрев да се откажем от нашето предложение, можем и да го оттеглим, но нека да има дебат по тези текстове, защото най-малкото тези публични обсъждания, които се правят и в Парламента, и в други институции, имат друга цел, а именно това, за което хората настояват – да бъде предмет на обсъждане. Не е казано, че трябва да бъде прието. Народните представители ще заявят своята политическа воля „за” или „против”, но поне да има дебат, да има обсъждане, да се чуят аргументи. Аз призовавам също така, може би не сега, при второ четене в Комисията по правни въпроси, представителите на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да заявят своята позиция, да разкажат за практиката на комисията, в които които тя се самосезира и в крайна сметка да бъде възприето най-доброто решение. Предполагам, че с това отговорих и на трите поставени въпроса. Благодаря, че ми бяха зададени.

Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, благодаря, че отговорихте на въпросите, които поставих. По отношение на анонимните сигнали в Комисията по правни въпроси, госпожа Сабрие Сапунджиева, която понастоящем е заместник-министър на правосъдието, а в предходния мандат – член на Комисията за конфликт на интереси, обясни обясни как функционира комисията при получаване на анонимни сигнали. Съжалявам, че нито Вие, нито господин Добрев бяхте там, за да чуете тези разяснения. Те бяха по отношение на образуваните производства и съответно тяхното прекратяване от самата комисия.

е работила така и вероятно и за в бъдеще ще продължи да прекратява образувани производства при анонимни сигнали, когато установи, че сигналът е анонимен. хипотезата, която не само Вие подчертахте, че някой дори не си е написал трите имена и не се е подписал, но и когато някой е написал три имена и се е подписал, но се установи, че такова лице няма, въпреки че сигналът е входиран чрез подател, производството се прекратява именно за да се спести цялата работа по този процес, по по производствата и работата на администрацията, защото става ясно, че и тя ще е заета по докладването на производствата, да се спести финансов и експертен ресурс на тази комисия. Аз не считам, че

господин председател, уважаеми колеги! По време на обсъждането на законопроектите в Комисията по гражданско общество членовете на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси заявиха обратното становище, но аз не искам да влизам в този спор. Това, което ще предложа, е при обсъждането, ако бъдат приети двата законопроекта на общ законопроект, да бъдат поканени членовете на Комисията за предотвратяване

категорично срещу тези текстове, аз не възразявам да не бъдат включени в общия законопроект. Това обаче, което те заявиха по време на публичните обсъждания, казвам го съвсем отговорно, беше обратното – те настояваха да има такъв текст, но за да не навлизаме в спор и разправия кой какво е казал, отново заявявам, че в случай, че те се изкажат „против” и се позоват на факти от практиката и опита, който има тази комисия, ние с колегата Добрев ще оттеглим този текст в общия законопроект.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Бих желала да обърна внимание на още няколко притеснителни момента в законопроекта, предложен на нашето внимание от народните представители Мая Манолова и Кирил Добрев. Освен тези проблеми, които госпожа Атанасова засегна в своето изказване и доколкото виждам госпожа Манолова възприема, бих желала да посоча още няколко проблема. На първо място, разбира разбира се, ще се изчистят проблемите, свързани с отпадане на определени фигури, но в законопроекта е предложено включване в обхвата на закона на служители на общински и държавни търговски дружества. Освен членовете на органите на управление и контрол на тези търговски дружества, нямам представа как в обхвата на закона са попаднали обикновените служители в търговските дружества – тези, които изпълняват технически длъжности. длъжности. Ние много добре знаем, че в търговските дружества няма как да бъдат назначени държавни служители, обикновено това са лица по трудово правоотношение и е необяснимо поради каква причина те биха били обхванати от този закон. Нямам представа каква е статистиката, колко на брой биха могли да бъдат тези лица, но вероятно са хиляди и и по този начин комисията ще бъде изключително затруднена в своята работа, тоест ще бъде засипана с работа по отношение на лица, които най-вероятно нямат и функции на разпореждане и управление с общинска или държавна собственост и средства. Другият проблем, който виждам в този законопроект и се надявам, че ще бъде изчистен, е свързан с обжалване на решението на комисията тогава, когато се установи наличие на конфликт на интереси. Госпожа Манолова в своето изказване посочи като предимство предложението, свързано с това в общ акт – решението на комисията, да се установява едновременно и конфликт на интереси, и съответно да се налагат санкциите, предвидени в закона по отношение на конфискация на получени възнаграждения и така нататък, тоест в административно-наказателната част на закона. В законопроекта е предвидено това решение да бъде обжалвано по два различни реда. В частта на установяване на конфликт на интереси – това, разбира се, е административно производство и е нормално да подлежи на обжалване пред съответния административен съд, тоест предвидено е, че се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. В същото време обаче е предвидено, че в останалата си си част решението ще се обжалва по процедурите, предвидени в Закона за административните нарушения и наказания. Докато по Административнопроцесуалния кодекс са първоинстанционния и административния съд, то по Закона за административните нарушения и наказания е съответния районен съд. Тук възниква въпросът: пред колко съдилища едновременно би могло да се обжалва подобно решение? Няма друг случай в правните процедури. Аз мисля, че това е един сериозен проблем, който е заложен в законопроекта и по отношение на който също би следвало да се вземат мерки, да се изчисти като последици. Няма да коментирам тук как ще бъдат затруднени лицата, по отношение на които е прието това решение, как ще се затрудни правото им на защита, но не виждам как това би могло да се случи и като процедура. И още един проблем, който виждам в закона, е по отношение на заложената възможност комисията да поиска разкриване на банкова тайна.

предложение в тази посока. Тук искам обаче да обърна внимание, че в законопроекта на Министерския съвет подобна идея липсва. Както и госпожа Атанасова обърна внимание, госпожа Сабрие Сапунджиева беше член на комисията и от тази гледна точка, ако съществува такъв проблем, би следвало и в законопроекта на Министерския съвет да видим изписан подобен текст. Разкриването на банковата тайна е строго регламентирано в съответните закони. Много малко лица са оправомощени да поискат разкриване на банкова тайна, още повече това е конституционно закрепено право на българските граждани. Може би тук следва да обърна внимание, че банкова тайна може да се разкрива единствено за данъчни цели, за целите на наказателно преследване, когато има данни за извършено престъпление. В конкретния случай сме изправени пред административно производство, така че не виждам тук мястото на този текст в настоящия законопроект. Прекалено много са проблемите, свързани с този законопроект и лично аз няма да го подкрепя във вида, в който е внесен. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Маджарова. Има ли реплики? Заповядайте.

да не бъдат включени в закона, защото сами сме свидетели на редица неприятни практики, договаряне на конкурси, имаше и записи, които се разследват, и така нататък. Нещо повече, направих предложение, което не беше прието, но Ви уведомявам, че пак ще го направя между първо и второ четене – обхватът да се увеличи и с главните архитекти на общините.

лично от него зависят неща за много средства, да не бъде в закона. Да, сигурно ще се затрудни работата на администрацията, но интересите на хората изискват

Уважаема госпожо Маджарова, пак ще повтаря процедурата, по която беше изготвен този законопроект.

Част от тези предложения бяха по разширяване обхвата на лицата, които трябва да подлежат на контрол и проверка по реда на закона. бяха включени членовете на комитетите за наблюдение на оперативните програми, които са съфинансирани с европейски средства. Хората очакват всички, които боравят по някакъв начин с публични, с европейски пари, с общинско имущество, да попадат в обхвата на

Същата е историята и с включването на предложението за възможностите за разкриване на банкова тайна. Мисля, че нищо не пречи това да бъде обсъдено от народните представители. Такова е и очакването на хората. В крайна сметка, затова се правят публични обсъждания: предложенията на хората по някакъв начин да стигнат до народните представители. Ако бъдат изложени достатъчно сериозни аргументи „против”, естествено, едни или други текстове могат да отпаднат. Имаме обаче ангажимент към гражданските организации поне това, което предлагат, да бъде обсъдено. Да, има сложности за съчетаването на двете процедури – административна и административнонаказателна. Вие очевидно очевидно сте се занимавали и/или имате поглед върху такива дела. При досега съществуващата практика обжалването на административен акт на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси върви на две инстанции, точи се с месеци и години във времето, след това започва административнонаказателното обжалване стига дотам, че акт, приет с акт на съда за законосъобразен, след това административнонаказателната санкция се отменя. Съчетаването на двете производства наистина е сложно и можем между първо и второ четене да търсим оптималното решение.

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Маджарова, провокирана съм от изказването на колегата Цветков. Моля Ви в отговора, в дупликата си да обясните що е то

може би не му е ясно, че извън техническите длъжности всички останали, участващи в тези търговски дружества, без значение от длъжностната си характеристика, следва да подават такива декларации за конфликт на интереси. Благодаря.

Благодаря, господин председател. По отношение на репликата на господин Цветков, действително, уважаеми колега, не съм предложила да отпаднат от обхвата на закона органите за управление и контрол. Напротив, коментарът ми беше единствено по предвидената възможност в този обхват да се включат допълнително и служителите в търговските дружества – това, което обясни и госпожа Атанасова.

Обикновените служители на търговско дружество няма как – те нямат каквито и да било публични функции. Не е необходимо тези хора да подават

Няма как, не съществува такава правна процедура в българското законодателство – едновременно да се обжалва пред два различни съда. Следва да се помисли в тази посока. Само да допълня по отношение на банковата тайна. Действително трябва да проведем такъв дебат, още повече в контекста на изказването, направено от госпожа Атанасова, е и възможността комисията да се самосезира по

Има ли желаещи, уважаеми колеги, за изказвания? Няма. Прекратявам дебатите. Предстои гласуване. Моля всички народни представители в коридорите да заемат местата си. По реда на внасянето

По реда на внасянето на законопроектите: Най-напред гласуваме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, внесен от народните представители Мая Божидарова Манолова и Кирил Николаев Добрев.

Добрев. Гласували 120 народни представители: за 75, против 27, въздържали се 18. Предложението е прието. Следва гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, внесен от Министерския съвет. Моля, режим на гласуване.

доклад на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Моля представител на комисията да ни запознае с доклада.

Гласуваме процедура за достъп до залата – явно за това става дума. Правя корекция на предложението. Моля, режим на гласуване.

на гласуване. Гласували 82 народни представители: за 72, против 4, въздържали се 6. Предложението е прието. Моля да имате готовност със списъка за проверка, ако това се повтори. относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 354-01-93, внесен от народния представител Камен Костадинов на 9 декември 2013 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 29 януари 2014 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 354-01-93, внесен от народния представител Камен Костадинов на 9 декември 2013 г. От страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на заседанието присъстваха: господин Антон Гинев

Законопроектът беше представен от вносителя. Проектът на Закона за гражданското въздухоплаване предвижда изменения в следните насоки: 1. Отпадане на изискването ръководителите на полети да бъдат само лица с висше образование. С предлаганото изменение се постига съответствие с изискванията, прилагани от останалите държави – членки на Европейския съюз, Европейската конференция за гражданска авиация (ЕКГА), страните членки на Евроконтрол и Международната организация за гражданска авиация Република България е единствената страна в Европа, ако изключим Гърция, която е въвела изискване в законодателната рамка на авиационния сектор кандидатите за професията „ръководител на полети” да имат завършено висше образование. Важен е и постоянно нарастващият въздушен трафик над Европа и света, който води до необходимостта от увеличаване на специалистите в авиационната сфера – пилоти, авиационни инженери и ръководители на полети. За региона, в който се намираме – този на Югоизточна Европа, нарастването на въздушния трафик се очертава да бъде с най-голям процент. 2. Предлага се да отпадне изискването за попълване, изпращане и одобрение на полетен план за полети извън контролираното въздушно пространство. Причината за съществуването на изискването за провеждане на вътрешни полети в неконтролираното въздушно пространство само с полетен план е осигуряването на дейностите по търсене и спасяване в случай на инцидент или катастрофа. Тези дейности не са задължителни в останалите държави – членки на Европейския съюз, за полети без полетен план. Екипажите на въздухоплавателни средства, желаещи да бъдат обект на търсене и спасяване, е необходимо да попълнят и изпратят полетен план, както и да получат одобрение на полетния си план от органите за обслужване на въздушното движение. Поради факта, че в неконтролираното въздушно пространство на Република България се изпълняват полети за авиационно химическа работа и нетърговски полети под 5,7 т, провеждани от авиацията с общо предназначение, при наличие на визуални условия, подготовката, пускането и обработката на полетен план води до създаване на формални ограничения

4. Измененията в чл. 53б предвиждат възможност част от дейностите на доставчиците на аеронавигационно обслужване да бъдат извършвани от техни дъщерни дружества, в които съответните доставчици притежават сто на сто капитала.

Причините за това са обемът от работа в рамките на държавното предприятие и необходимостта от осигуряване на възможно най-добра и обхватна експертиза при управлението на предприятието. След представяне на законопроекта се проведе активна дискусия, по време на която се изразиха становища

„въздържали се” и 2 гласа „против“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 354 01 93, внесен от народния представител Камен Костадинов на 9 декември 2013 г.” Благодаря Ви, уважаеми господин Хайрула. Уважаеми колеги, откривам дебатите по разглеждания законопроект. Желае ли някой от името на вносителя да го представи? Ако не – да пристъпим към обсъжданията. Има ли желаещи народни представители, които да се изкажат по законопроектите?

Благодаря Ви, госпожо председател. Колеги, малко странно ми е да коментираме законопроект, при положение че липсва вносителят, но въпреки това ще Ви обърна внимание на някои от основните промени, които се предлагат. В момента в Закона за гражданското въздухоплаване, в чл. 34, ал. 3 се казва, че длъжностите, непосредствено свързани с осигуряване на безопасността на полетите, се заемат само от лица с висше образование. Първото предложение на вносителите е именно да отпадне това изискване към кандидатите за професията ръководител полети, тоест те да могат вече и да не бъдат с висше образование, това да не е задължително изискване. В мотивите вносителят е записал, че такава е практиката в голяма част от страните в Европа, европейските изисквания няма записано специално изискване за задължително висше образование за кандидатите за тази професия, но българското законодателство отдавна е залегнало това изискване, именно с цел поддържането на едно високо ниво, като допълнителна гаранция за ефективност и безопасност при управлението на въздушния трафик. Неслучайно и в една съседна Гърция също са запазили това изискване. В мотивите е записано също, че за професията на ръководител на полети в България се усеща един недостиг на кадри и е намалял броят на хората, които кандидатстват на входа. Уважаеми колеги, в една страна като България всяка една година много млади хора завършват технически специалности, а от друга страна в България средната заплата на ръководител полетите е в пъти по-голяма от заплатите в много престижни сектори. Затова звучи абсолютно несериозно да се твърди, че в Държавно предприятие „РВД” имат някакъв проблем с подбора на кадри. Не можем да говорим за такъв недостиг на кадри за професия, при положение че всеки път, когато се обявява един такъв конкурс за набиране на кандидати, за едно място кандидатстват по 30 40 човека. Това, с което мисля да завърша да коментирам тази тема, е, че в българското законодателство сме подсигурили едно добро ниво на изискванията за кандидатите за професията „ръководител полети” и то трябва да бъде запазено такова в името на осигуряването на безопасността на полетите. Втората основна промяна, която се предлага предлага – вносителят предвижда „Ръководство Въздушно движение” да създаде свои дъщерни дружества, които да извършват определени дейности, като в случая се изключва основната дейност, а именно управлението на въздушното движение. Като мотив вносителят е посочил, че по този начин се дава възможност доставчикът да реализира допълнителни приходи. Искам да отбележа, че предложението няма никаква финансова обосновка, нямаме становище на Министерството на финансите, а на въпросите ни, които бяха поставяни многократно от колеги от различни парламентарни групи: какви са очакваните постъпления от създаването на тези дъщерни дружества, никой не можа да ни отговори.

се гледат и в момента, и в Европейската комисия при гласуването на Пакета „Единно европейско небе ІІ плюс”. Трябва да отчетем, че коментарите и реакциите са много противоречиви. Именно предложението за изваждането на услуги извън дейността на ръководството на „Въздушно движение” предизвикаха бурна реакция и ефективни стачни действия в целия Стар континент едните стачки бяха септември месец, сега, преди месец имаше друга голяма стачка, като Ръководител-полетите в България също с декларация подкрепиха тези протестни действия. Европейската транспортна федерация, както и Комитетът на ръководство „Въздушно движение” към Европейската транспортна федерация също казаха твърдо „Не!” именно на такива предложения за промени. От друга страна трябва да отбележим, че в момента законодателството в България пази Държавното предприятие „Ръководство Въздушно движение” и то не може да бъде обявявано в несъстоятелност. Не стоят нещата така обаче при създаването на тези дъщерни дружества. Няма как да не се притесняваме, че в тези дъщерни дружества, за да упражняват своята си дейност, може би ще трябва да се прехвърлят и част от активите на Държавното предприятие И какво ще правим, ако в един момент се окаже, че тези дружества не работят добре и изпаднат в несъстоятелност? Като пример за извеждане на една дейност ни беше показано, то е цитирано и в мотивите, обучението. Ами, колеги, ако ако изкараме в едно дъщерно дружество Центъра за обучение на ръководител полети, съвсем логично е, за да може това дъщерно дружество да изпълнява тази дейност да изкараме тогава и новия тренажор. Между другото, той е чисто нов, струва почти 3 млн. евро и не мисля, че това е логично. И пак казвам, няма никаква финансова обосновка. Тъй като не чухме отговори на всички тези въпроси, ние ще гласуваме „против”. За последната промяна само ще спомена, мисля, че и други колеги ще вземат отношение – бордът от трима, на пет. Абсолютно нелогично ми се вижда при положение, че вносителят първо предлага да извадим почти всички съпътстващи дейности в дъщерни дружества, тоест да намалим обема на работа в държавното предприятие. От друга страна пък казва да увеличим борда от три на пет, защото имало много съпътстващи дейности бордът трудно се справял. Няма логика в тези предложения. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Спасова. Колеги, има ли реплики към изказването на госпожа Спасова? Няма реплики. Има ли други народни представители, желаещи да се изкажат по разглеждания законопроект?

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! колеги! Считаме, че законопроектът предвижда отпадане на изискването ръководителите на полети да бъдат само лица с висше образование. Това предлагано изменение постига съответствие с изискванията, прилагани от останалите членки на Европейския съюз, Европейската конференция за гражданска авиация, страните – членки на Евроконтрол, и Международната организация за гражданска авиация (ИКАО). Република България е единствената страна в Европа, като изключим Гърция, която е въвела изискване в законодателната рамка на авиационния сектор кандидатите за професията „Ръководител на полети” да имат завършено висше образование. За пример водещите в авиационната сфера страни отдавна са констатирали, че за професията „Ръководител на полети” не е необходимо кандидатите да притежават диплома за висше образование и почти всички са приели изискването на образованието да е диплома ниво, даваща право за кандидатстване в университет, като от особена важност е професионалната квалификация. Европейската агенция, отговаряща за безопасността на въздухоплаването – Евроконтрол, е разработила и публикувала през 2000 г. различни материали, в които са залегнали хармонизираните европейски изисквания за лицензиране на кандидатите за издаване на свидетелство за ученик – ръководител на полети, като стандартите и препоръчителните практики на ИКАО също не поставят условия за висше образование. Регламент № 805/ЕС/2011 г. посочва изискванията към кандидатите за издаване на свидетелство за ръководител полети – ученик, като цитирам дословно: „да са навършили 18 години и да притежават най-малко диплома, предоставяща достъп до университет или равностойно учебно заведение, или друга степен на средно образование, която да им дава възможност да завършат обучение за ръководител на полети.” Следва да отбележа, че през последните години наблюдаваме намаляване на кандидатите за за ръководител на полети и професията в тази област. Отчита се и постоянно нарастване на въздушния трафик над Европа и света, който води и до необходимостта от увеличаване на специалистите в авиационната сфера – пилоти, авиационни инженери и ръководители на полети. В сравнение с периода 1992-2012 г. в България е нараснал с 300%, като бъдещето на авиационния сектор в света също красноречиво говори, че това нарастване ще се запази. Изискването за осигуряване на необходимия брой авиационни специалисти, които да обслужват авиационната сфера, се явява точно навреме. В региона, в който се намираме – този на Югоизточна Европа, нарастването на въздушния трафик се очертава да бъде с най-голям процент. Друг фактор в подкрепа на промяната за отпадане на изискването за висше образование е, че кандидатите за ръководители на полети у нас са най-малко с 4-5 години по-възрастни от кандидатите в останалите страни в Европа и в света,

като възрастта им има пряка зависимост с ефективността, експедитивността и безопасността при обслужването на въздушния трафик. Отпадането на изискването за възраст няма да се отрази по никакъв начин негативно на безопасността на полетите в България и в света. света. Следващата промяна, която се предлага, е да отпадне изискването за попълване, изпращане и одобрение на полетен план за полети извън контролираното въздушно пространство. Причината за съществуването на това изискване за провеждане на вътрешни полети в неконтролираното въздушно пространство само с полетен план е осигуряването на дейностите по търсене и спасяване в случай на инцидент или катастрофа. Тези дейности не са задължителни в останалите държави – членки на Европейския съюз, за полети без полетен план. Екипажите на въздухоплавателните средства, желаещи да бъдат обект на търсене и спасяване, е необходимо да попълнят и изпратят полетен план, както и да получат одобрение на полетния си план от органите за обслужване на въздушното движение. От направеното проучване относно изпращането на полетните планове в другите държави – членки на Европейския съюз, беше установено, че полетен план се изисква за полети, провеждани по полетен въздухоплавателен план, при който планираната траектория на полета например пресича държавна граница, преминава през контролирано въздушно пространство, преминава през ограничени или отделни опасни зони, които се планира да бъдат активирани по време на полета, също така преминава и през извънтериториални води. В останалите случаи попълването, изпращането и одобрението на полетен план не е задължително. Поради факта, че в неконтролираното въздушно пространство на България се изпълняват полети за авиационно химическа работа и нетърговски полети под 5,7 т, провеждани от авиацията с общо предназначение, при наличие на визуални условия, подготовката, пускането и обработката на полетен план води до създаване на формални ограничения и допълнително натоварване на летателния състав и органите на въздушното движение. При отпадане на полетния план, в случаи когато полетите се провеждат извън контролираното въздушно пространство трасета, маршрути, зони, както и райони на летищата, ще бъдат постигнати много ефекти като например: увеличаване на капацитета и ефективността на органите за въздушно движение; запазване на нивата на безопасност на полетите във въздушно пространство клас „G”. Възложените промени няма да засегнат по никакъв начин сега съществуващия режим за изпращане на полетни планове и за осигуряване на въздушното движение в контролираните маршрути – трасета, зони и райони на летищата. Така ще бъде осигурена необходимата информация и нива на безопасност при контрол на въздушните движения между България и извършващите се полети в другите трасета. Така ще бъде направено и подобряване на бизнес средата за развитие на авиацията с общо предназначение. Следващото, което се предлага като изменение,

Това е дейност, която и към момента се извършва от Националния институт по метеорология и хидрология, така че предложението е изключително логично и е в контекста на дейността на Националния институт по метеорология Следващата дейност, която се предвижда в закона, е възможност част от дейностите на доставчиците на аеронавигационно обслужване да бъдат извършвани от техни дъщерни дружества, в които съответните доставчици притежават сто на сто от капитала. Това е постоянна практика в страните – членки на Европейския съюз. По този начин се дава възможност доставчикът да реализира допълнителни приходи, като съответно увеличава и ефективността си. Така се елиминират и възможностите за негативен ефект върху дейността и на самия доставчик на услуги. Чрез подобни дъщерни дружества доставчиците увеличават най-вече конкурентоспособността си и имат възможност да оперират на пазари, различни от националните, предоставяйки обучение, експертни услуги и други такива. С оглед на специфичния предмет на дейност в предложената разпоредба изрично са предложени дейностите от основния предмет на дейност, които не могат да се извършват от тези дъщерни дружества. Чрез това изменение ще се увеличи изключително много оперативността на това държавно предприятие и на тези дъщерни дружества. Следващата възможност, която предвижда изменението, е увеличение на числеността на Управителния съвет на посоченото Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”. Причините Управителният съвет да се състои от петима членове, от петима членове, са огромният обем от работа, който преминава през това държавно предприятие и необходимостта от осигуряване на по-добра, обхватна експертиза при управление на дружеството.

Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Раева, прочетохте това, което Ви е написано, но едва ли убедихте някой в залата в правотата на внесените предложения. Уважаеми колеги, понеже аз не съм си написал нищо и никой не ми е написал нищо, ще Ви кажа за какво става въпрос. Ще започна отзад напред. Увеличава се бордът,

Това е, което се прави – двама души отнякъде ще бъдат поставени в борда и тези двама души ще получават заплата. Следващото нещо, което се прави, уважаеми колеги, е да се извади част от дейността на

положение че намаляваме обема от дейност, при положение че вадим част от дейността в отделни дружества, с какво толкова ще натоварим борда, за да го увеличаваме? Обясних Ви – просто двама души ще бъдат сложени на определено място. Другото, което се предлага – единственото, което може би ние ще подкрепим, е по отношение на полетните планове на малката авиация. Колежката говореше за плановете тип „Джи”, надали й е ясно за какво става въпрос. Става въпрос, че за полетните планове на малката авиация ще се облекчи режимът. Всичко останало, уважаеми колеги, е така направено, че да прикрие основния замисъл – вади се част от дейността, дава се на частни фирми, увеличаваме борда, слагаме двама души, които са техни политически партньори, които работят много добре може би по места, не разбират нищо, но ще вземат голяма заплата. Това е законът. Благодаря Ви, госпожо председател.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Раева, репликата ми касае частта с предложеното преструктуриране чрез обособяване на дъщерни дружества. За мен не става ясно каква е мотивировката да се преминава към тази стъпка, тъй като по време на дебатите в комисията не стана ясно нито какъв е финансово-икономическият анализ, нито какви са перспективите, нито какви са очакванията. Говори се за увеличаване на финансовите постъпления и за стъпване на нови пазари. В процеса на дискусията никой не можа да отговори – нито от министерството, нито представител на „Ръководство на въздушното движение” – дали всъщност отнякъде е постъпвала заявка за доставка на подобни услуги? Не стана и ясно дори някой да е започнал да прави бизнес план за предоставяне на тези услуги на пазари. Още по-интересно е кои са тези пазари? Тези отговори не намериха въпрос и за мен упорството да продължаваме с тази идея е необосновано. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Христов. Господин Московски, заповядайте за трета реплика.

колеги! Уважаема госпожо Раева, с голямо съжаление, тъй като много Ви уважавам, бих искал да Ви кажа, че няма как да подкрепим тези предложения. Ако този тип идея идваше от наша страна, има някакво обяснение – дясна политика, възможност за аутсорсване, може да се приеме. Наблюдавам обаче изключителна непоследователност на начина, по който Вие провеждате такъв тип политика. От една страна, сте готови с държавни средства да одържавявате вече частни компании, от друга страна – в случая с РВД, сте готови да раздържавявате, или поне да създадете условия да се раздържавят. Между другото, колегата Иванов не е прав, че ще се дадат на частни компании. Те си остават дъщерни държавни дружества. обаче се създава потенциален проблем: първо, тези дружества, както казаха колегите, в някакъв неподходящ момент и стечение на обстоятелствата да изпаднат в несъстоятелност, което ще е пагубно за дейността на РВД. На второ място, тези дружества вече по съвсем друг начин ще реферират към основната дейност, тоест там вече ще има възможност да се прави някакво публично-частно партньорство и потенциална приватизация, което означава,че се създава условие за раздържавявяне. В крайна сметка бъдете последователни в политиките, които предлагате. За едни дружества предлагате одържавяване, за РВД – възможност за раздържавявяне, което

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Московски, Вие поне сте разбрали, за което Ви благодаря, какви са измененията в закона за разлика от някои други колеги, които общо взето се изказват на база популизъм, и затова, че имат възможност да се изказват на тази трибуна. Господин Иванов,

от пет членове на бордовете на директорите да се премине към трима членове на бордовете в почти всички държавни предприятия, да не кажа всички. Целта на това беше да се намали мониторинга на Министерството на финансите и на съответните министерства в съветите на директорите. Не искам да давам и конкретни примери, с конкретни предприятия, защото тук говорим за РВД.

Затова при Съвет на директорите с петима членове, уважаеми колеги, вземането на решенията става много по-трудно и има много по-голям контрол при провеждане на мероприятията, свързани с вземане на решения.

давам точен и конкретен пример, и се краде държавна собственост за милиони. При по-голям състав на Съвета на директорите има много по-голям контрол. Уважаеми колеги, по отношение на аутсорсването на дейностите – това дава възможност на едно държавно предприятие да бъде с много по-гъвкави единици. Господин Московски, Вие знаете, че има изрично разписани дейности, които не могат да бъдат аутсорсвани. Така че Министерството на финансите и Министерството на транспорта ще имат възможността да си употребят и упражнят контрола върху тези дейности. Тези дъщерни дружества ще имат много по-добра възможност да оперират на пазара като малки единици. А в световната икономика е доказано, че малките единици се управляват много по-добре и при тях се осъществява много по-голям контрол.

Вие допуснахте, госпожо председател, господин Иванов да прави язвителни бележки относно четене и дали народен представител чете или произнася речта си, без Бих отминал това с великодушие, но да го правят точно хора от ГЕРБ, които в миналия парламент сричаха тук, не четяха, а сричаха речите си, в това число и Вие, господин Иванов, някак си ми се струва, госпожо председател, че не бива да бъде оставено, без да се направи забележка. Това първо. Второ, в следващата реплика, която направи колегата от ГЕРБ след господин Иванов, имаше изречение „тези отговори ще получават следните въпроси”. Цитирам само за да видите как се изказвате Вие, когато правите такива язвителни забележки. Моят съвет към Вас, млади колега Иванов,

Ще Ви кажа: пишете си, господин Иванов и колеги от ГЕРБ! Пишете си речите, защото говорите глупости и не сте изобщо в час! (Единични

какво говоря аз, мога да го говоря тук и си нося отговорност за думите... Госпожо председател, когато народният представител крещи от място, че някой друг народен представител говори глупости, Вие трябва да вземете и да помолите лицето да престане да крещи и да се държи съобразно Правилника! Ако има някакви проблеми в това, което казах, че е важно за дейността, за да могат в крайна сметка да фалират някои от дружествата, за да ги дадат на частни фирми, това си е лично техен проблем. Нека да излезе някой и да обясни, че не съм прав! Или когато питам, след като намалявате дейността, защо увеличавате борда, някой да стане и да обясни защо го правят! След като нямат аргументи, да излязат и да крещят, и да ползват някакви процедури, които може да ги тълкувате както искате – това е Ваше право, но всичко това плюе против реномето и репутацията на Народното събрание. Не може, ако някой е уязвен или се е почувствал засегнат, да излезе и да аргументира обратното становище. Аз казвам следното: водите част от дейността на РВД към това да се създадат дъщерни дружества, тъй като РВД по закон не може да фалира, ще фалират дружествата и ще ги дадете на частни фирми. Това е! Ако някой излезе да ме обори, да го направи, но не да ми крещи и да се прави тука на... Както и да е... Господин Иванов, независимо дали това беше лично обяснение или процедура по начина на водене, имаше забележки по начина, по който водя заседанието. В частта, в която ми направихте забележка да не допускам народни представители да крещят от място, бяхте прав, ще се съобразя с Вашата препоръка. Има ли други искания за процедури? Няма. Заповядайте за изказване,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Внимателно слушах дебата и размишлявах. Според директивите на Европейския съюз, всички, които сме в Европа, трябва да се усъвършенстваме, да се учим и образоваме до края на живота си. Ерго, аз го разбирам така: че всеки един от нас трябва да повишава образователния си ценз. Ето, тук заставам пред Вас с открит въпрос: кое налага премахването на образователния ценз, при положение че РВД е едно от най-отговорните звена, които гарантират сигурността на летателните апарати – както които преминават през територията на България, така и тези, които всъщност ще се приземяват на нейна територия? Кое налага намаляването на образователния ценз, питам аз? Ще дам един пример. Едно друго правителство, в което участваше Коалиция за България, премахна образователния ценз за министри, няма да казвам за какво става въпрос и за кого. Искам да се обърна към Вас, че гаранцията за образователен ценз за хора, които са поставени на високо психоемоционално, психическо напрежение, отговорност, не само че познанията трябва да бъдат усъвършенствани ежедневно, но те трябва да вземат бързи оперативни решения в случай на критични ситуации. Нещо повече. В страните от Европейския съюз всички тези хора, които работят на тази висока отговорна задача, се подлагат на стрес тестове почти на всеки месец. Обръщам се към Вас и питам: искате да сложите хора – техници и технически персонал, вероятно работещи на летището, с трудов стаж над две години и те да участват в борда? Бордът винаги е създаван за корекция, за вземане на оптимални управленски решения, а не за нагласа на един или друг човек по политическа принадлежност. Обръщам се към Вас и Ви моля да размислите още веднъж дали това, което искате да направите, е добро за сигурността на българското въздухоплаване. Пак ще кажа: посягате към най-печелившото, но това най-печелившо звено е на базата на високия професионализъм на хората, които работят денонощно, на смени. Тук има човек от Коалиция за България, който знае колко е отговорно и какво психическо напрежение минават тези хора на здравни прегледи, защото напрежението е невероятно. Когато човек няма нужната професионална подготовка, при стрес и напрежение може да блокира за миг, което може да коства много човешки животи. Разглеждам го от тази гледна точка. Не вярвам, че тук присъстващите искат да принизят професионализма на хората, които са работили досега, и съответно да намалят образователния ценз и квалификация. Искам един от Вас да се изправи тук и да каже ще отиде ли да се лекува или оперира при лекар, който няма специалност „Медицина” и съответно специалност „Хирург”? Само че тук не говорим за един човек,

805 от 2011 г., дословно: „да са навършили 18 години и да притежават най-малко диплома, предоставяща достъп до университет или равностойно учебно заведение, или друга степен на средно образование, която да им дава възможност да завършат обучение за ръководител на полети”. Искам да Ви попитам: защо след като в цяла Европа се предвижда лица, които са завършили средно образование, това означава и колеж, да бъдат ръководители на полети... Можем безопасно да летим с „Луфтханза” или други европейски компании с такива ръководители на полети, но в България трябва да ограничим хората, които са завършили средно образование или колеж, да не могат да кандидатстват? В крайна сметка тук в залата има двама министри на транспорта и могат да посочат, че тези ръководители на полети не се вземат просто ей-така, те преминават през обучение, има конкурси, изпитни комисии, които им проверяват правоспособността и дееспособността, проверяват психичното им състояние и всички техни възможности. Тези комисии са и от Министерството на транспорта, и от Държавното предприятие „Ръководство на въздушно движение”. Там имат възможност да кандидатстват и лицата, завършили средно образование, имат възможност да кандидатстват и лицата, които са завършили висше образование. Разбира се, при повече кандидати, лицата, които са завършили висше образование, ще бъдат с предимство. Затова много Ви моля нека пред обществото да не изглежда, че ние от утре вземаме едни лица, завършили средно образование – някоя гимназия, и ги назначаваме за ръководители на полети. Искам да бъда абсолютно екзактна. (Силен шум

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Иванов, Вие бяхте много точен от гледна точка на това, което казахте по отношение на изискванията за лицата,

да мине под масата. Това, което казах за фирмите, да бъде покрито и дебатът да се развие в друга посока, за да може след време да си свършат това, което искат. Казахте, че законът е направен така. Да, направен е, господин Иванов. И Законът за ДАНС беше направен, за да бъде назначено определено лице. Това е политиката на управлението – законите се правят за хора, не за специалисти. Определено лице трябва да бъде назначено на определена длъжност. Това е целта. А всичко останало е направено проформа, за да може да се скрие основният проблем, който ще се създаде с този закон. Това е. Благодаря Ви.

Вие ми зачетохте наредба, която тук почти всички, които се интересуват, са прочели. Само че пропускате една подробност и това е минималният образователен ценз. Ето тази подробност Ви е убягнала. Второто нещо, което искам да Ви кажа... Вие казахте репликата, а сега аз ще Ви кажа: това е минималната. А всяка страна, госпожо Раева, решава самостоятелно какъв образователен ценз да имат съответно тези високоотговорни кадри. И когато тука ми излизате с някакви лозунги за „Луфтханза”

на хора, които са завършили в България, полагайки различни видове тестове не винаги ги издържат, но това е гаранция, че даденият човек – кандидатстващ за дадена позиция, е екзистенц-минимум и се предполага, че е покрил тези познания. Така че недейте по никакъв начин да спекулирате, да ми четете, защото аз ще Ви прочета европейски директиви, за които Вие няма да можете нищо да кажете, както например за директивата, която Ви казах – „Образование през целия живот”, за която Вие не можете да ми кажете нищо. Второ,

и първото Народно събрание, когато влязох в кабинета на петия етажа, който ми се полагаше в другата сграда – в бившия Партиен дом, в едно от шкафчетата намерих интересен списък, който тогава го отдадох може може би на статуквото, или на това, че Вие сте се променили. Списъкът съдържаше долу-горе около стотина имена с телефоните, всички на ръководни места и всичките кадри на ДПС. Срещу всеки служител в съответния град пишеше, че този отговаря за това, този е свръзка за това, това му е телефонът. с това моето изказване по-скоро е насочено към колегите от Коалиция за България. Уважаеми колеги, Вие не виждате ли как Вашият партньор, макар и по-малък, води една много последователна политика толкова последователна политика, за съжаление, не дирижирана от тях, а може би от по-високо място? По стечение на обстоятелствата бяха променени, сега си справка, около двадесет, двадесет и няколко закона с една-единствена цел – промяна на управляващите органи на съответните дружества, предприятия и така нататък. И всичко разпределено на квотен принцип. И няма какво да си говорим какъв бил законът, какво било, какви европейски директиви. Истината е една, че това е двадесет и някой си подред лобистки закон с една-единствена цел – да бъдат нагласени наши или Ваши хора на определената хранилка. Много добре знаем всички, че имате списък, който сме виждали и ние – лично аз съм го виждал, на който е записано: „На тези хора да им се намери работа”. Всички Вие го знаете. Щом можете да направите един фотограф шеф на областна служба по земеделие или да направите друг – не знам какъв, шеф на Агенция по горите, защо да не направите някой без образование да отговаря за наистина един от най-важните сектори от гледна точка на сигурността, какъвто е въздухоплаването. Няма какво да се лъжем. Вие имате двама души, на които трябва да намерите работа. Така сте действали в продължение на двадесет години: „Имам човек, търси му работа!”. Така действат Вашите структури по места, по този начин действат. Засрамете се наистина, прекалявате! Всички знаем, че Министерството на транспорта е Ваше. Всички знаем, че министърът на транспорта е от Вашата квота. Всички знаем колко пъти ходите на аудиенция при него и как разпределяте шефове на ДАИ и така нататък. Всички знаем как се събирате на купони по села и паланки, за да определяте. (Шум и реплики от КБ.) Да, господин Стойков, и Вие сте присъствал на такива. Излезте за лично обяснение! Ще кажете кой е платил масрафа за тази седянка. (Реплика от

Това е. Няма какво повече да коментираме високопарни приказки, екзактни и така нататък. На хората им омръзна да слушат такива неща. Запишете в закона кои са хората този и този, хикс и игрек трябва да бъдат назначени. Ще променим условията, ще променим изискванията, образователния ценз, според това, което имат те. Няма проблем! Но го кажете, бъдете искрени. Поне бъдете искрени!

По-страшното е, че явно имат доста повече хора, които трябва да бъдат уредени на добре платени длъжности и тъй като се знае, че една от най-добре платените професии е „ръководител-полети”, затова и снижават нивото дотам, че да може техни хора, които нямат обаче необходимото висше образование, да могат да се уредят на професията „ръководител-полети”.

Това е най-печелившото държавно предприятие. Много добре знаете, че на най-неквалифицирания персонал в РВД – тези, които са по хигиената, заплатите им са между 800 и 1000 лева. Много добре знаем всички за какво става въпрос – много добре е да уредите Ваши хора в това предприятие. Така е, госпожо Спасова! Крайно време е да си го казваме. Аз призовавам най-вече колегите от БСП да имат доблестта, защото знам как се развиха нещата в комисията и съм сигурен, че много от тях няма да подкрепят този закон, защото в тях са останали поне малко чест и морал.

В тази зала често се случва да се казват неща, чието място не е тук. Всички ние като че ли сме обладани от амбицията да свалим рейтинга на Парламента до рекордно ниски нива. Аз бих се въздържал от действие в тази насока, но не мога да не реагирам, след като господин Михов замеси моето име в нещо, което така и не разбрах. Ще отговоря с един случай от Габрово. Габровци, знаете, са разумни хора, те са практични. Когато един млад габровец тръгнал към големия град, баща му го посъветвал, знаете ли какво? „Като отидеш в големия град, недей да говориш много”. „Защо?” – попитал синът. - „Защото, ако не говориш много, няма да разберат колко си глупав, докато ако говориш много, веднага ще лъсне.”. Благодаря. Това беше лично обяснение. Други изказвания? Заповядайте, господин Вълков.

аз смятам, че е необходимо да върнем дебата в рамките на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, който ни е предоставен днес, тъй като е много важен. Ще се спра на някои принципни противоречия в самия законопроект. Ще започна от там, че този закон го гледахме само преди няколко седмици. Миналия месец приехме същия такъв законопроект, предложен от Министерския съвет, сега гледаме от народен представител. Измененията, които се предлагат, са изключително важни и съществени и смятам, че те не трябва да се правят от народни представители. Необходимо е да имаме имаме становищата на всички институции, каквито не ни бяха представени по време на разглеждането в комисията. Това е изключително важно, за да може да бъдем достатъчно добре информирани и да вземем едно истински важно и отговорно решение. Защо казвам това? Защото в момента този дебат тече в Европейската комисия, така нареченото „Единно европейско небе ІІ плюс”. Там не е взето това това решение. То ще бъде взето вероятно след около година или след европейските избори. Ние започваме да правим нещо, което след това може би ще се наложи да променяме отново в нашето законодателство. Това е едната страна на въпроса. Втората страна на въпроса е, че по такива теми Министерството на транспорта трябва да има категорично становище и е най-добре да бъдат внесени от него. По време на самото разглеждане останахме с впечатлението, че едната от институциите беше написала тези предложения, по такъв начин ги защитаваше. Не знам защо не са ги внесли месец преди разглеждането на законопроекта. Това са принципни неща, които трябва по такъв начин да се решават. Затова се създава впечатление, че има има предложения, които се подават от групи, които не са от парламентарните групи. Ние не чухме никакво изказване от лявата страна, от страна на БСП, как те виждат тези законодателни промени, какво е тяхното мнение? Това е изключително важно за сектора – изваждаме дейности от „Ръководство на въздушното движение”, след това правим оптимизация, а накрая увеличаваме

Аз бих искал да чуя неговото мнение по тези предложения и ако потвърди това, което каза в комисията, като позиция на Парламентарната група на левицата, ще бъда доволен да чуя какво е неговото мнение. В противен случай

и каза, че ако не се подложа на неговия рекет – да изляза да трибуната и да кажа мнението си, аз съм лобист, не мога да не отговоря на това обвинение, господин председател. Затова моля да бъда извинен. Господин Московски, или не сте ме слушали на комисия, или не искате после да проверите как съм гласувал. Аз изказах своето мнение и то е негативно по няколко въпроса. Нямах намерение да се изказвам днес, за да имат възможност и колегите да вземат отношение. Ще гласувам по съвест – както винаги съм гласувал, по съвест. И още нещо искам да кажа: с удоволствие бих отговорил по темата „Лобизъм, докъде Мутафчиев е лобист”, ако ми покажете два закона или един закон, който съм предложил и можете да намерите лобистки текстове в него. Аз също мога да се постарая и да извадя доста повече. Благодаря Ви. (Шум и реплики

Вие ръководите в момента заседанието. Съзнателно и умишлено не съм го правила по отношение на председателстващи заседанието в лицето на заместник-председателите. Вярно е, че чл. 68 от правилника казва, чета дословно: „Председателят може да определи ден и час за гласуване на включените в седмичната програма законопроекти, обсъждани на първо гласуване.” Господин председателю, във вчерашния ден в Деловодството на Народното събрание постъпи предложение, подписано от Вас, за проект на дневен ред за тази седмица, което след гласуването в пленарната зала тази сутрин стана и решение на Народното събрание. Там изрично е записано, че в програмата по т. 5 ще се проведе „Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване”. Тоест Вие вече сте упражнили правомощието си да определите кога ще се състои първото гласуване по този законопроект и то е скрепено с решение на Народното събрание. Ако поддържате тази линия и практика, която до момента се шири в Четиридесет и второто Народно събрание, бъдете любезни да пишете в програмата, в проекта, че ще има обсъждания, а ад хок председателстващият пленарното заседание ще определя кога ще бъде гласуването. Тъй като в момента това не е налице и имаме скрепен с Вашия подпис проект за програма, станал с гласуването ни решение на Народното събрание, категорично се противопоставям да променяте момента на гласуването, защото ние имаме точка от дневния ред „Първо гласуване” и това е определено едновременно с дебатите! Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева. Няма да не Ви отговоря. Тази дребна спекулация между фактическото гласуване и обсъждането на първо гласуване много ясно може да се извлече от разпоредбите на правилника. МИХАИЛ МИКОВ: ... че председателят няма право да определи ден и час за гласуване. Аз мисля, че има такова – и за гласуване, а не за обсъждане на първо гласуване. Не знам защо досега не сте предложили да се отнеме това право на председателя и защо в предишното Народно събрание той е имал такова право?!

Моля Ви, тогава отменям това решение. Отиваме към гласуване. Поканете народните представители в залата. Минете в парламентарните стаи, в коридорите. Моля да влязат народните представители и ще преминем към гласуване. Ще ги извикам и с камбаната.

Децибелите в Събранието са значително по-ниски, когато отсъствате „по уважителни причини”, както ми пишете. Нека да влязат народните представители и ще поставя на гласуване този закон. Повече обаче нито аз, нито другите членове на ръководството ще се съобразяваме с такъв тип възражения.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. Гласували режим на гласуване

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз разбирам, че моите колеги от ГЕРБ са се събудили към 10,00 ч., ...

Просто нямате право. Викането е едно, да прочетете правилника е друго усилие. Моля, гласувайте.

– аргументите, поради които гласувах „против”, всъщност ги изложих оттук. Уважаеми колеги, станахме свидетели как народни представители изпускат нервите си, излизат на трибуната, обиждат, от място продължават да обиждат и след това излизат от залата! Тези колеги ги нямаше! С какво толкова бяха засегнати? Защо никой от Вас не стана и не обясни какви са мотивите, за да обори нашите твърдения?

отдадени на частни лица като последващ етап. Това е Вашата цел! Уредихте си Ваши фирми, както уредихте двама души да си сложите в борда – на висока заплата! Ако позволите обаче, господин председател, в оставащото време да се обърна към Вас – като процедура по начина на водене.

„И така, колеги, гласуваме утре сутринта”! На какво основание? В колко часа? Какво се случва? Това е подигравка от Вас, господин председател, към нас – народните представители. Вземете си бележка. Надявам се, че осъзнахте какво направихте. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Само ще коментирам, че Висоцки казва, че всеки сам разбира степента на собствената си интелигентност, господин Иванов. Благодаря Ви. (Весело оживление.) Така ще коментирам – има юристи в групата, които ще Ви кажат дали е необходимо всеки път да Ви посочвам текстовете от правилника. Дребната заядливост също е част от парламентарното ежедневие – тя не бива да ни възбужда прекалено, нито да ни притеснява. Преминаваме към следващата точка от дневния ред:

не е прието. Ще наблюдават заседанието от балкона. Ако искате прегласуване, направете

Ако обичате, режим на прегласуване за допускане в залата на заместник-министър Бюрхан Абазов и Слави Кралев.

Един глас не стига. Няма решение за допускане в залата. Докладвайте. ДОКЛАДЧИК СИЯНА ФУДУЛОВА: „ДОКЛАД на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 454-01-24, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители на 20 февруари 2014 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 12 март

„От името на вносителите законопроектът и мотивите към него бяха представени от проф. Бъчварова. Със законопроекта са предвидени следните основни промени. Определя се какъв процент от сумите, получени в резултат на намаления и изключвания при прилагане на кръстосаното съответствие, както и сумите, възстановени от бенефициенти вследствие на нередности или небрежност, ще се считат за приход на Държавен фонд „Земеделие”. Съответно е разписана дефиниция на понятието „кръстосано съответствие”. Отпада задължението на Разплащателната агенция да предприема принудителни действия за събиране на недължимо платени суми, когато не надвишават левовата равностойност на 100 евро. В системата за идентификация на земеделските парцели се създават два нови специализирани слоя – „Площи в добро земеделско състояние” и „Постоянни пасища”, чийто обхват ще се определя със заповед на министъра на земеделието и храните. Включването на земеделските земи в тези слоеве ще бъде основание за получаване на директни плащания. По отношение на слой „Постоянни пасища” е предвидено, че включените в него площи могат да се декларират за подпомагане с директни плащания само като постоянни пасища. Забранява се тяхното преобразуване и разораване, освен по изключение, когато друга площ в стопанството бъде преобразувана в постоянно пасище. Предвидени са санкции при нарушение на тази забрана, както и задължение за земеделските стопани в 6-месечен срок пасищата да бъдат възстановени. Друга важна промяна е свързана с текстовете, определящи кръга от лица, ползватели на земеделски земи, които могат да кандидатстват за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ. Изброени са актовете, които могат да послужат за доказване на правното основание за ползване на земеделските площи, като е предвидено задължение тези актове да бъдат предварително регистрирани в специализиран софтуерен продукт. Регистрацията ще бъде основание за вписването на информацията от заявленията за подпомагане. Предвидено е тази разпоредба да влезе в сила от 1 януари 2015 г. Прецизирани са основанията, на които Разплащателната агенция намалява или отказва плащания по Схемата за единно плащане на площ. Облекчава се процедурата по кандидатстване за национални доплащания и за специфично подпомагане. В Административнонаказателните разпоредби са предвидени и санкции, свързани с нарушения при предоставянето и използването на ваучери за гориво. Има постъпило становище от Министерството на земеделието и храните в подкрепа на законопроекта и с конкретни предложения, които ще бъдат разгледани между първо и В последвалата дискусия участие взеха народните представители Спас Панчев, Петър Якимов, Десислава Танева, Владимир Иванов и проф. Бъчварова. Като цяло изказаните становища бяха в подкрепа на законопроекта с аргументите, че той ще има дисциплиниращо действие при подаването на заявления за подпомагане, ще създаде условия за коректното определяне на действителните ползватели на заявените площи и като цяло ще подпомогне администрирането и контрола на директните плащания. Освен това, с промените ще се гарантира опазването на постоянните пасища и спазването на европейския ангажимент на страната за поддържане на определено съотношение на площите с начин на трайно ползване „постоянни пасища” спрямо общата земеделска площ. В хода на дискусията бяха изразени резерви по отношение на предложението част от наложените санкции да остават в приход на Държавен фонд „Земеделие”, предвид опасността служители на фонда по-често да налагат не дотам оправдани санкции на земеделските производители. Освен това имаше и забележка по отношение на възможността ДФ „Земеделие” да одобрява размера на средствата по схемите за национални доплащания, тъй като общите параметри за национални доплащания се определят със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Представителите на браншовите организации направиха някои конкретни предложения по текстовете, които също ще бъдат обсъдени между първи и второ четене. След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 454-01-24, внесен от проф. Светла Бъчварова и група народни представители на 20 февруари 2014 комисията. (Реплики.) Да, съвсем леко съкратен. Резюмето представлява друго нещо. Откривам разискванията. Кой ще представи законопроекта? – Заповядайте.

Уважаеми господин председател, колеги! Ще Ви представя Мотивите към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители: „Законът за подпомагане на земеделските производители урежда прилагането в България на Схемата за единно плащане на площ, която се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Това е европейската схема за подпомагане, от която се възползват най-голям брой бенефициенти, като през тази година кандидатите за подпомагане са над 90 хиляди. Тъй като Схемата за единно плащане на площ е максимално опростена и достъпна, степента на усвояемост на средствата по нея е над 90%. Въпреки тези показатели, при прилагане на Схемата за единно плащане на площ съществуват редица проблеми. Един от тях е установяването на действителните ползватели на заявените площи. Освен това е необходимо да се въведе забрана за разораване на пасищата и за промяна на трайното им предназначение за ползване, тъй като в законодателството на ЕС е въведено задължително процентно съотношение между общата земеделска площ, декларирана от земеделските стопани и постоянните пасища, което всяка държава членка следва да поддържа. Решаването на тези проблем налага изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители, поради следните причини: 1. Основно изискване на европейското законодателство за получаване на директни плащания по Схемата за единно плащане на площ, което е отразено и в закона, е кандидатът за подпомагане да ползва заявените площи, като ги поддържа в добро земеделско състояние. Във връзка с това Законът за подпомагане на земеделските производители трябва да определи кой е действителният ползвател на земеделските площи и съответно, кой може да ги заявява за подпомагане. За постигане на тази цел трябва да се даде определение на ползвател даде определение на ползвател на земеделски площи и да се определят документите, с които може да се доказва ползването. Чрез определянето на статута на ползвател на земеделски площи и начинът на доказване на този статут, от една страна ще се противодейства на опитите за незаконно ползване на средства от европейските фондове, а от друга се въвеждат критерии за определяне на подлежащите на подпомагане бенефициенти. гарантира ефективно установяване на ползвателите на земеделските земи, кандидатстването за подпомагане трябва да се обвърже с предварителна регистрация на правните основания за ползване на заявяваните земеделски площи в специализиран софтуерен продукт. Именно чрез софтуерния продукт ще се определи кой ползва съответните площи и може да кандидатства с тях за подпомагане. Една от функциите на този продукт е да подпомогне администрирането и контрола на директните плащания чрез Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), затова неговата връзка с ИСАК е регламентирана в закона. Логична последица от това е законът да постанови, че по Схемата за единно плащане на площ може да се кандидатства само с площи, които фигурират в софтуерния продукт на името на кандидата за подпомагане. Необходимо е създаване на правен режим за опазване на постоянните пасища и ливадите. Законодателството на Европейския съюз въвежда задължение за държавите членки, да гарантират поддържането на съотношението на земята за постоянни пасища спрямо общата земеделска площ, както и че това съотношение няма да намалее за сметка на постоянни пасища с повече от 10% спрямо съотношението за референтната година, която за България е 2007 г. Тези изисквания следва да намерят специфична и по-подробна уредба в националното законодателство, включително чрез създаване на правила за извършване на контрол и за налагане на санкции при неспазване на забраните. Нужно е също така създаването на специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" да бъде уредено в закона и да бъдат разписани текстове за проверките и санкции. 3. Необходимо е да бъдат опростени процедурите за прилагане на националните доплащания, като се премахнат предвидени в закона излишни актове на държавни органи. Националните доплащания се одобряват от Европейската комисия, а размерът на средствата по тях се определя ежегодно с бюджета на Държавен фонд „Земеделие”. 4. С цел намиране на допълнителни източници за финансиране на Държавен фонд „Земеделие”, трябва да се уреди използването на предвидените в законодателството на ЕС възможности част от наложените санкции на бенефициентите да останат в държавата членка. За намаляване на разходите за принудително събиране на неправомерно получени суми, следва да се предвиди възможност за тези, които не надвишават левовата равностойност на 100 евро, Държавен фонд „Земеделие” да не предприема принудителни действия. Изменението и допълнението на Закона за подпомагане на земеделските производители е насочено към постигане на следните цели: - Да се прекрати практиката за подаване на заявления за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ за земеделски земи без правно основание за тяхното ползване и без знанието и съгласието на техните собственици.

които определят какъв процент от сумите, получени в резултат на намаления и изключения, при прилагане на кръстосаното съответствие, както и възстановените от бенефициенти суми, вследствие на нередности или небрежност, ще се считат за приход на Държавен фонд „Земеделие”. В чл. 41 се определя кои лица са ползватели на земеделски земи, които могат да кандидатстват за заплащане по Схемата за единно плащане на площ и изчерпателно са изброени актовете за доказване на правно основание за ползване на земеделски земи. Предвидено е задължение на кандидатите за подпомагане предварително да регистрират в специализиран софтуерен продукт правните основания за ползваните от тях земеделски площи. Създава се нов чл. 33а, който се дава възможност министърът на земеделието и храните със заповед да одобри обхвата на специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние”, урежда се начинът на обновяване на данните по отношение на слоя, извършването на теренните проверки и правомощията на министъра на земеделието и храните по отношение на тях. С ал. 3 на чл. 33а се създава слой „Постоянни пасища”. Включените в слоя площи могат да се декларират за подпомагане с директни плащания само като постоянни пасища. Прецизирани са основанията, на които Разплащателната агенция намалява или отказва плащания по Схемата за единно плащане на площ и по схемите за национални доплащания. Създава се нов чл. 49п, с който се забранява на заявителите да преобразуват и разорават постоянните пасища. Глава пета „Административнонаказателни разпоредби” се създава нов чл. 49а, който предвижда парична санкция за неспазване на тази забрана и чл. 52, с който се уреждат санкции, свързани с предоставянето на ваучери за гориво. В Допълнителната разпоредба се създава определение на кръстосано съответствие. С прилагането на измененията и допълненията на Закона за подпомагане на земеделските производители се очаква да бъдат постигнати следните резултати: 1. Ликвидиране на практиката за заявяване за подпомагане с директни плащания на земеделски площи, които кандидатите за подпомагане ползват без знанието или съгласието на техните собственици. 2. Свеждане до минимум случаите на застъпвания на заявени за подпомагане земеделски площи и създаване на надеждна информационна информационна база данни за ползвателите на земеделските парцели, включени в Интегрираната система за администриране и контрол, което ще повиши качеството на администрирането и контрола на схемите за подпомагане. 3. Свеждане до минимум случаите на преобразуване и разораване на постоянни пасища, от там и спазване на изискванията на европейското законодателство за поддържане на постоянно съотношение между заявените земеделски площи и постоянните пасища. 4. Максимално усвояване на финансовия пакет на страната за директни плащания.” Благодаря Ви, госпожо Стоилова. Разисквания. Има ли желаещи за разисквания? Госпожо Танева, заповядайте. Сега как искате – да гласуваме днес, или утре? Да направя една поименна проверка? Преди гласуването, да направя поименна проверка? Заповядайте, заповядайте, смело крачете. Напротив, то е много мило отношение. Аз не говоря на Вас, говоря на пленарната зала, извинявайте. Виждам, че Вие сте тук, но понеже се поопразни залата и най-големите адепти на гласуването в същия ден вдигнаха шум и се изнизаха. Заповядайте, уважаема госпожо Танева. Както стана ясно от доклада на Комисията по земеделието и храните, представеният законопроект беше подкрепен от представителите на Парламентарната група на ГЕРБ. Вземам това изказване, за да потвърдя нашата позиция, че Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи настоящия законопроект. Основният мотив да гласуваме за приемането на този законопроект е предложението да се въведе предварителна регистрация на правните основания за ползването на земеделските земи, да се създаде такъв слой за допустимите за подпомагане площи, както и следващият за пасища. По този начин земеделските производители, които кандидатстват за подпомагане, трябва да бъдат по-изрядни, по-стриктни. Считаме, че така процесът по кандидатстване за подпомагане и самото подпомагане би бил доста по-справедлив. Какъв е рискът от прилагането на тази нова процедура между другото дебатирана и в предишни години, но непредложена досега, възможността, особено в първата година от прилагането й, част част от площите, за които в момента се кандидатства без правно основание и които се подпомагат, тъй като такова правно основание не е задължително по регламент, досега такава беше и нормативната база, да останат без правно основание, съответно да не могат да бъдат

остават около 10%, или малко повече, площи без правно основание. В този смисъл единствената ми бележка към съответното Министерство на земеделието и храните, което я прилага, е, че трябва да се вземат всички мерки по отношение ефективното прилагане и на чл. 37в, така че да минимизираме площите, за които няма да има правно основание – те са изрично изредени в предложения чл. 1, за да минимизираме риска от усвояване на по-малко средства. Считам предложението по отношение на въвеждането на практика на предварителна регистрация на правните основания за много добро. Това, което следва да коригираме за второ четене, което изразих в изказването си в Комисията по земеделието и храните, е да уточним сроковете, в които трябва да става тази предварителна регистрация и стопанската година, от която ще се прилага новата процедура с предварителна регистрация. Тя очевидно няма как да стане вече за стартиралата кампания от 1 март. Отново повтарям, считам, че предложението като философия е много добро. Ние ще направим корекционните си предложения в срока за предложения за второ четене. Искам да се спра на още две предложения, с които изразяваме несъгласие или предлагаме корекции, които ще направим по процедурата. По § 1 – предложението до 25 на сто от сумите, които са получени в резултат на прилагане на санкции за бенефициентите – земеделски производители, да остават за бюджета на Държавен фонд „Земеделие” и възможността да бъдат раздавани като допълнително материално стимулиране на работещите. Възможността, която допуска предложеният § 1, е допустима по действащия Регламент № 73 от 2009 г. Нееднозначно е прилагането на тази възможност в останалите разплащателни агенции на страните в Европейския съюз – в една част се прилага подобна практика, в други – не. Считам, че ако тази тази възможност остане: до 25 на сто от приходите от санкции на бенефициенти да остават във фонда, изрично ще предложим разходването ще предложим разходването на този фонд да е само за допълнително подпомагане на земеделски производители, тъй като обратната възможност би довела до стимулиране на администрацията във Фонд „Земеделие” да санкционира бенефициентите. Другата бележка, която правим и изразяваме несъгласие, е одобряването размера на средствата по схемите за национални доплащания да става само от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”, а не както досега от Министерския съвет. Изхождайки от това, че бюджетирането и бюджетът се приемат по предложение и инициатива на Министерския съвет, и по повод на това, че другите схеми се одобряват от Министерския съвет, считаме, че следва да остане досегашният режим тези плащания и схеми да се одобряват от Министерския съвет. Независимо от тези бележки, Парламентарната група на ГЕРБ подкрепя предложения законопроект. Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Бъчварова, за реплика. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, правя реплика относно изказването на госпожа Танева. Танева. В комисията направихме подробно обсъждане на предложения законопроект и на идеята, че ще се разработи специализиран софтуер и предварително ще се очертават площите, които са на база правно основание – един от важните елементи в политиката, която трябва да успеем да проведем за следващия програмен период, с цел облекчаване на възможността да няма застъпвания, да няма ползване на земя без правно основание. Идеята тук, която ни следваше при това предложение, беше свързана най-вече с търсене на възможност споразуменията, които се осъществяват, доброволни или служебни по линия на Министерството на земеделието и храните за разпределение на „белите петна”, да се финализират със заповеди, които са правно основание, защото практиката показва, че една десета част от споразуменията приключват със заповед. Тоест при една десета част от споразуменията, чрез които се обработва земя, се достига до плащане на собствениците на земеделски земи в съответните общини. По отношение на § 1 трябва да подчертаем, че в законопроекта никъде не е разписано за какво ще се изразходват средствата, тъй като все пак те влизат в план-сметката на Фонд „Земеделие” и могат да бъдат изразходвани както за държавни помощи, да ги допълват, така също и при възможност да допълват национални доплащания. Може би трябва да приемем, че разписването в законопроекта ще доведе до еднозначно тълкуване, а да бъде обект на устройствен правилник или допълнително разпореждане, което Управителният съвет да приеме като решение. По отношение на схемите за национални доплащания. Така или иначе схемите за национални доплащания се определят с наредба, одобряват се или се информира Европейската комисия. Тук говорим за по отношение на средствата, насочени към една или друга схема за национални доплащания – функции, които може да изпълнява и Управителният съвет на държавен фонд „Земеделие”. Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Бъчварова. Госпожо Танева, желаете ли дуплика? Заповядайте.

както във финалното издаване на заповеди, където няма доброволно споразумение, така и в плащането. Докато в плащането вече имаме облигационно правоотношение по отношение на договорени или вменени с административен акт задължения за плащане, по отношение на приключването на процеса, при липса на доброволно споразумение със заповед, има проблем и там трябва да се работи по изчистването на този процес, пак казвам, с оглед намаляване на процента на обработваемите земи без правно основание.

законопроекта никъде не е записано за какво ще се ползват. Смятам, че съвсем естествена е волята на администрацията, която обслужва този процес там, където има акумулиране на средства, нерегламентирани точно за какво ще се използват, да се ползват и за увеличаване на доходите. Това е най-нормален стремеж на всеки един персонал или екип – бил той работещ в администрация, или в частен сектор. Считам, че поради възможността после да бъде изкривено прилагането на нормативните актове и посоката да има стремеж за налагане на санкции само защото на практика няма да има пречка, ако остане така разписан текстът – да се ползват за допълнително материално стимулиране – трябва да има изричен текст, че този акумулиран фонд ще се ползва само за подпомагане на земеделски производители по национални доплащания или по схеми за държавна помощ. По отношение на третата реплика – кой ще одобрява средствата за схемите за национални доплащания пак изразявам становището си: тъй като се одобрява размерът на тези схеми, считаме, че следва да остане сегашният режим и това да е Министерският съвет. Това пряко кореспондира и със средствата в националния бюджет, които

Утре, четвъртък, 20 март 2014 г. дебатите по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители ще продължи съобразно приетата седмична програма.